Evo poštovane kolegice i kolege 14 i 20 je, prelazimo na slijedeću točku današnjeg dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, drugo čitanje, P.Z. broj 594 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172., a u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Prije nego što dam riječ predlagatelju imamo par zahtjeva za stanku odnosno za sada jedan. Izvolite kolega Bajs. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovana predsjedavajuća, štovana državna tajnice zatražio bi stanku u ime Fokusa i Reformista od 10 minuta, a vezano uz činjenicu da ono što mi predlažemo ne nalazi se u prijedlogu zakona. Naime, Fokus i Reformisti se zalažu za to da imamo univerzalni dječji doplatak koji bi bio vezan uz činjenicu da tko god živi u Hrvatskoj i hrvatski je državljanin pa i onaj koji nije hrvatski državljanin ali živi u Hrvatskoj ima na to pravo i i da je to pravo najmanje 100 eura. Time bi zapravo išli i za nekim drugim državama koje imaju iste probleme kao mi u demografiji kao što su Mađarska i Njemačka. Time bi izbjegli ono što se sada događa, a to je smanjenje broja kako djece za 50 tisuća u samo 3 godine i broja roditelja za 25 tisuća na način da zapravo umjesto da se broj korisnika povećava on se počeo rapidno smanjivati. Financijski iznosi koje govorimo ne bi opteretili pretjerano Državni proračun, a pomogli bi ono što je ključno. Jednom osjećaju sigurnosti kao demografskoj mjeri da svatko bez ikakvih ograda, bez cenzusa i bez izuzetaka ima pravo na dječji doplatak. Na kraju krajeva i sama državna tajnica je rekla da je ovo privremeno rješenje pa onda ispada zapravo da mi krpamo zakrpu umjesto da odmah riješimo sve što treba i ubacimo to u ovaj zakon i omogućimo svima koji dakle imaju na to pravo da to dobiju automatizmom. Hvala. Hvala vama, stanka će vam biti odobrena. Inzistirate li na fizičkoj stanci? Ne. Hvala lijepa onda možemo krenuti dalje. Pozdravljam državnu tajnicu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željku Josić koja će sada dati dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, evo u prošlom, u prvom čitanju smo imali prilično konstruktivnu raspravu o dječjem doplatku za djecu, evo ja vjerujem da ćemo i s ovim nacrtom Konačnog prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu isto tako konstruktivno raspravljati. Naime, izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu koje bi trebale stupiti na snagu 1. ožujka 2024. godine predlažu se u cilju stvaranja povoljnijih financijskih uvjeta za obitelji odnosno jačanje potpore obiteljima za uzdržavanje i odgoj djece uključujući i obitelji slabijeg imovnog stanja. Prema predloženom zakonu mijenja se dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na doplatak za djecu sa sadašnjih 70% proračunske osnovice na 140% proračunske osnovice, a sve u cilju proširenja broja korisnika prava kao i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu. Prema preliminarnoj procjeni očekuje se da bi prosječan broj korisnika koji bi mogli ispunjavati uvjete za ostvarivanje prava na doplatak iznosio približno 271 tisuću 281 korisnik i to za prosječan broj djece do približno 511 tisuća 928 djece što bi obuhvatilo 2/3 djece do 19 godine u RH. Istovremeno se mijenjaju i dohodovni cenzusi temeljem kojih se ostva… utvrđuju pojedinačni iznosi doplatka za djecu definiranjem većeg broja dohodovnih razreda, a sve u cilju pravednije raspodjele doplatka za djecu. Pritome se u skladu sa navedenim dohodovnim razredima istovremeno predlaže i povećanje svote doplatka za djecu za korisničke skupine. Ja ću samo podsjetiti doplatak za djecu povećava se od 30 do 60 eura kroz 5 dohodovnih razreda i to na način da se u prvom razredu u kojem prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 20% proračunske osnovice i da se ostvaruje doplatak u iznosu od 61,80 eura po djetetu. U drugom razredu gdje prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 40% proračunske osnovice ostvaruje se doplatak od 55,18 eura po djetetu. U trećem razredu gdje prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice ostvaruje se doplatak od 48,56 eura po djetetu. U četvrtom razredu gdje mjesečni prosječni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 100% proračunske osnovice ostvaruje se 39,73 eura po djetetu i u petom razredu u kojem prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 140 eura proračunske osnovice ostvaruje se 31 euro po djetetu. Ovim smo ostvarili to da sa dosadašnjih 309 eura po članu kućanstva povećali smo mogućnost za sve one obitelji koje imaju odnosno ona kućanstva koja imaju djecu, a ostvaruju 618 eura po članu kućanstva imaju mogućnost ostvariti doplatak za djecu. Isto tako ono kako smo razgovarali i u prethodnom i u prvom čitanju pronatalitetni dodatak nije bio uključen u ove izmjene i on i dalje ostaje 66 eura odnosno za treće dijete i četvrto dijete 133 eura. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu prihvaćen je na 19. sjednici Hrvatskog sabora 30. studenog ove godine nakon što je razmotren na sjednicama radnih tijela. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućeni predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona razmotreni su i uzeti su u obzir prilikom njegove izrade. Primjedbe i prijedlozi izneseni na plenarnoj sjednici nisu prihvaćeni. U nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu nacrt je nomotehnički uređen i prihvaćene su primjedbe Odbora za zakonodavstvo. Pored sredstava planiranih u Državnom proračunu RH za 2023.g. i projekcijama za 2024. i '25., u skladu s podacima provedbenog tijela HZMO-a. Za provedbu predloženog zakona potrebno je u Državnom proračunu osigurati dodatna sredstva u iznosu od 89 milijuna eura u 2024.g. jer zakon se primjenjuje od 1. ožujka 2024.g., 159 milijuna eura u 2025.g. odnosno 150,4 milijuna eura u 2026.g. i to na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na inicijativu predlagatelja dodana je još jedna prijelazna odredba kojom se propisuje da će se korisnicima prava za doplatak za djecu, za dijete sa težim ili teškim invaliditetom kojima se svota doplatka određivala neovisno o dohodovnom cenzusu omogućiti podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u skladu s odredbama ovog zakona odnosno prema predloženom dohodovnom cenzusu. Ova korisnička skupina će isplatu svote koju su ostvarivali neovisno o dohodovnom cenzusu ostvariti u skladu s propisom kojim se uređuje inkluzivni dodatak, zahvaljujem. Hvala vama državna tajnice, možete na vaše mjesto. Sada ćete imati replike, prvi zastupnik Srpak, izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala uvažena potpredsjednice. Državna tajnice, osjetna promjena dohodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na doplatak izuzetno će proširiti broj korisnika prava, gotovo dvostruko više djece će biti obuhvaćeno. Povećava se i svota doplatka za djecu i to 30 do 60 eura. Osobe sa težim invaliditetom mogu koristiti u isto vrijeme i inkluzivni dodatak i doplatak za djecu. Stalno slušamo da se donose loši ili u najmanju ruku ne dobri zakoni, pa bih ja da razriješimo pod navodnicima još jednu veliku dilemu. Je li duplo povećanje broja korisnika i povećanje svote dječjeg doplatka nešto dobro ili nešto loše, pa samim time je li ovaj zakon dobar ili loš? Hvala. Hvala. Pa evo sad na vaše pitanje dobro ili loš, ja bih rekla da svaka promjena koja obuhvaća veći broj korisnika i koja ide prema većim pravima naših krajnjih korisnika je u svakom slučaju dobra. Pa evo i u ovom slučaju ako mijenjamo uvjet za ostvarivanje ovog prava sa 70% proračunske osnovice na 140 mislim da je naš cilj jasan, dakle obuhvatiti što veći broj korisnika, a time i što veći broj djece i omogućiti našim obiteljima i kvalitetniji život. Slijedeća replika zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, referirala bi se na čl. 3. kojim se mijenja postojeći čl. 8. gdje pobliže pojašnjavate ko bi zapravo od djece imao pravo na ovaj doplatak. Između ostaloga ovdje je st. 3. za djecu koja su povjerena na svakodnevnu skrb skrbniku u udomiteljskoj obitelji ili drugim osobama, tu i ona dje…, spadaju li tu i ona djeca koja su u udomiteljskim obiteljima kojih nažalost još uvijek ima premalo, o tome smo i nedavno zapravo razgovarali na tematskoj sjednici? tu se odma i referiram i na čl. 13. di se govori o nenamjenskom trošenju novca. Pa evo čisto za naše građane da se zna za što je namijenjen taj dječji doplatak za djecu koja su recimo u udomiteljskim obiteljima i ujedno apeliram da malo još više ovaj pojačate kampanju da što više udomitelja udomi djecu, evo razjasnite taj čl. 3. i 13. **Glasovac, Sabina Hvala. Ovo što ste me pitali da li tu ubrajamo i djecu u udomiteljskim obiteljima? Da ubrajamo, dakle doplatak za dijete za odgoj i uzdržavanje djece, pa tako i za svako dijete koje je u udomiteljskoj obitelji jasno ima pravo na to. S druge strane pitali ste, čl. 13., jel tako bilo? O tome smo razgovarali i prošli puta i vi ste iznijeli svoje neke dvojbe oko samog članka. Evo ja ću samo iz Obiteljskog zakona iz…, citirat ću ovu odredbu, da Obiteljskim zakonom roditelji su dužni u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta surađivati i omogućiti svakom tijelu nadležnom za socijalnu skrb uvid i davati istinite obiteljske podatke, kao i podatke o prihodima i imovini. Nadležno tijelo socijalne skrbi može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta po zakonom propisanim uvjetima odrediti odgovarajuće mjere za zaštiti prava i dobrobiti djeteta. Naime, u pred, u ovom sadašnjem zakonu koji je na snazi taj članak i je postojao…/Upadica Glasovac:

također 25 tisuća manje roditelja. Recite nam zbog čega niste prihvatili prijedlog da se u zakon unese univerzalni dječji doplatak, dakle koji bi bio jednak za sve neovisno o imovinskom cenzusu i neovisno o tome, dakle da li su građani Hrvatske ili žive na području RH sa legalnim papirima? Mislimo da bi taj, taj dio omogućio povećanje broja djece i roditelja koji na kraju krajeva se odlučuju imati djecu, to je demografska mjera, tako je naznačena u prijedlogu zakona i nema razloga da, kao što ste i sami naznačili u prethodnoj raspravi da je ovo privremeni prijedlog zakona i da razmišljate o univerzalnom dječjem doplatku. Zbog čega to nije u ovom zakonu da se to odma počne primjenjivati? **Glasovac, Hvala. Pa ja sam na početku rekla da smo išli na širenje kruga korisnika, da su se razmatrali različiti modeli, o tome smo razgovarali i prošli puta, u ovom izmjenama i dopunama obuhvatili 2/3 djece, ako uzmemo u obzir da djece do 19-te godine i mladih ima oko 740 tisuća, to je obuhvat od 2/3 djece. Mi smo i tada raspravljali o mogućnosti drugačijeg oblika doplatka. Mi u ovim izmjenama i dopunama osim širenja broja korisnika uvodili smo i nove cenzusne razrede, a isto tako i povećavali samu svotu doplatka. I kao i tada i sada mogu reći da hoće li univerzalni doplatak u određenom obliku zaživjeti, to je stvar prema kojoj ćemo ići u budućnosti. No shvaćanje univerzalnog doplatka moramo bit svjesni da sve države koje imaju univerzalni doplatak, imaju i određene kriterije za taj univerzalni doplatak. …/Upadica

činjenica da ste sad u ovim izmjenama i dopunama ponovno postavili cenzuse, podijelili u 5 razreda i činjenica da će netko za 1 euro više izgubiti odnosno neće imat pravo na doplatak za djecu što stvara određenu ponovno nepravdu jer, evo iznosa nešto malo većeg od propisanog i euro i cent, neće imat pravo na doplatak za djecu. A činjenica da su nas procijenili što se tiče demografskih stručnjaka UN-a da je hrvatska populacija po starosti u svjetskom vrhu i da su samom središtu je demografski najugroženije prostora Hvala. Izvolite odgovor. vam zastupnice na vašem komentaru. U svakom slučaju mogu reći da ovo, ovim smo napravili ipak priličan iskorak što se tiče samih, samog doplatka za djecu. Možda nije u ovom trenutku kako vi kažete najsretnije rješenje ali 5 dohodovnih razreda postoji kako bi se pravednije podijelio doplatak za djecu i nemojte zaboraviti da u ovim prvim razredima su još uvijek najugroženije obitelji i oni dobivaju i najveće,

su oni financirani, je li po osobi, tzv. glavarina i da li se tu može govoriti o nekakvom vidu dječjeg doplatka, da li je on ukalkuliran u tu, kako sam rekao glavarinu. Hvala lijepa.

a svi skrbnici koji ili roditelji ili definirani skrbnici koji su korisnici za djecu i o kojima se skrbe, dobit će doplatak. Dakle u tom dijelu nismo mijenjali ništa, krajnji korisnik dijete, dobit će ono što je za njega namijenjeno jer ovo i je mjera koja je namijenjena odgoju i uzdržavanju djeteta. Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, između dva čitanja došlo je do promjene u ovom zakonu pa bi ja molila da ipak pojasnite jer je po meni vrlo značajna, a tiče se ostvarivanje prava na dječji doplatak djece koja imaju neke teškoće odnosno smetnje u razvoju, a vezano je i za zakon koji smo imali sada neposredno o inkluzivnom dodatku. Naime, uvećani dječji doplatak prelazi kao pravo u inkluzivni dodatak, po ovom sada izmjeni dopuni dječji doplatak će se moći i podnositi zahtjeve i ostvarivati i kroz ovaj zakon upravo za tu kategoriju naše djece odnosno korisnika. Hvala. Tako je. Zašto smo išli na ovu prijelaznu odredbu? Dakle to su naši korisnici koji su bez dohodovnog cenzusa dobivali doplatak zbog određenih teškoća u svome zdravlju odnosno zbog teškog invaliditeta i kao što znate ta kategorija odnosno to pravo je ušlo i u inkluzivni dodatak. Da se ne bi slučajno dogodilo da dijete koje prima preko HZM-a i dalje do donošenja taj doplatak, do donošenja rješenja o inkluzivnom dodatku, ne bi moglo dobivati istovjetno pravo i po novom zakonu i po ovom. Tako da smo u dogovoru sa kolegama automatski prebacili ovu skupinu na Zavod za socijalni rad i omogućili im kao i svakom drugom korisniku odnosno korisniku djeteta u drugoj kategoriji da se može prijaviti od 1.01. ili od 1.03.2024. i da ima pravo na opći doplatak. Tako da i ta djeca imaju apsolutno ista prava kao i sva druga djeca koja će biti obuhvaćena …/Upadica Slijedeća replika, zastupnik Kajtazi. U tom kontekstu je moje pitanje vama. On glasi, je hoćete li, već kad planirate daljnje povećavanje dječjeg doplatka imajući u vidu inflaciju, velike potrebe današnje djece u svim pogledima ali i sve lošije demografsku sliku u našoj državi. Naravno, ova mjera je samo jedna od mogućih poticaja za demografski rast ali svakako da 30 ili 60 eura po djetetu nisu iznosi koji će promijeniti širu sliku, imajući u vidu da smatram kako je obitelj najvažnija organizacijska jedinica za napredak cijelog društva, ovim putem pitam te ujedno sugeriram, kad ćemo taj iznos povećati na barem 100 eura po djetetu i kakvi su vaši planovi vašeg ureda za 2024. i dalje. **Glasovac, Sabina Zahvaljujem. Pa evo kroz jutro ste imali priliku slušati o Zakonu o inkluzivnom dodatku i ova dva zakona nekako idu paralelno trenutno jedan s drugim. Imamo i određena prijelazna rješenja, kako korisnici ne bi osjetili te prijelazne, taj taj prijelazni put. Nama je u cilju naravno da u slijedećem kreiranju nove mjere doplatka za djecu idemo sa novim Zakonom o doplatku za djecu jer i ovaj zakon je prilično puno izmjena 6 ili 7 izmjena je već dosada istrpio tako da evo vjerujemo da ćemo u skorije vrijeme kada prijeđe i ovaj prijelazni period moći formirati novi zakon sa puno većim i iznosima evo, a svim mislim hvala na ovim lijepim željama jer naravno svima je nama u interesu da sve naše obitelji i naša djeca imaju kvalitetne mjere, ali ovo nije jedina mjera koju Vlada provodi. (SDP)** Slijedeća replika zastupnica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovana državna tajnice sa suradnicom ja svakako pozdravljam i pohvaljujem prije svega rast iznosa dječjeg doplatka i to kao što ste rekli između 30 i 60 eura ovisno o kategoriji odnosno razredu. Isto tako za pohvaliti je i poduplavanje broja korisnika na gotovo 512 tisuća djece što je gotovo 2/3 sve djece do 18-te godine ako sam vas dobro razumjela i to je isto tako pohvalno. Budući da je jučer bila Međunarodna konferencija o demografskim promjenama u Hrvatskoj i Europi koji je organizirala naša potpredsjednica Europske komisije gospođa Šuica, budući da se govorilo i o ravnoteži poslovnog i privatnog života ono što bih ustvari ja od vas voljela čuti koje biste vi to mjere Vlade RH izdvojili izdvojili a da su itekako utjecale na bolju ravnotežu poslovnog i privatnog život od financijske održivosti vrtića pa nadalje. Hvala. **Glasovac, Hvala. Evo kao što sam prethodno rekla dakle doplatak nije jedina mjera. Vi ste sami spomenuli da ravnoteža između privatnog i poslovnog života je nešto što treba današnjim mladim ljudima. Ako gledamo jednu mladu obitelj svakako uslužni sadržaji poput dječjeg vrtića je nešto što im je itekako potrebno, ali isto tako i fleksibilni uvjeti rada pa uostalom vi jako dobro znate da su donešene izmjene i dopune Zakona o radu gdje su uvedeni i fleksibilniji uvjeti rada, ali s druge strane ako ćemo govoriti o toj ravnoteži između privatnog i poslovnog života uveden je i rad na daljinu tako da se mlade obitelji mogu daleko bolje organizirati. I ono što treba svakako naglasiti da i među našim poslodavcima u Hrvatskoj ima i onih koji su prepoznali da je ravnoteža ustvari između privatnog i obiteljskog života, privatnog i poslovnog života nešto što je nužno potrebno i rad njihovih zaposlenika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Kolega Miletić, slijedeća replika. Poštovana državna tajnice, dakle proračun je 2016. bio težak 15 milijardi, a 2024. prihod duplo veći 28 milijardi. Dakle, puni smo ko brod, proračun. I sada moje pitanje vama roditeljske naknade jesu rasle od 1 do 3 godine života to je s onih 309, 308 eura na 550, ali ni sada nisu blizu plaće, pune plaće. Ispada da su najviše kažnjene majke s troje djece. Poslušajte me pa ćete razumjeti. Dakle, javnost mora znati ako majke koriste onu stavku da ostanu doma 3 godine sa svojom djecom njima naknada pada na manje od 600 eura. Dakle, kakva je to mjera prema roditeljima s više djece ili kažnjava li ova Vlada obitelji, roditelje s više djece jer njima će biti bolje na mirovini znate kada za 30 godina

koliko se sjećam oko 1.600 kuna su iznosile upravo te koje su se odnosile na treće, četvrto i svako slijedeće dijete i na one koji su čini mi se bili i djeca s teškoćama. Mi smo podizali to u nekoliko navrata da bi zadnja izmjena odnosno zadnji novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama uveo i novo pravo. Sada je roditeljsko pravo odnosno roditeljski dopust 995 eura, nije 500 eura kako ste vi rekli. Očinski dopust je u punoj plaći, a što se tiče majki koje su, koriste taj dopust roditeljski od 30 mjeseci i to smo mijenjali u zadnjim izmjenama i dopunama i povećali smo na 4.100 kuna. Dakle, u taj sustav doista smo puno ulagali. Da li možemo više ulagati? Naravno uvijek možemo

previše u širinu jer onda izgubimo dosta vremena. Povreda Poslovnika kolega Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Članak 238. potpredsjednice sabora. Državna tajnice vi se vraćate u prošlost mogu i ja. Dakle, vrijednost novca 2016. i danas je neusporediva. Nama inflacija jede mjesečno oko 300 eura vrijednosti novca neki kažu i 500 eura i sad vraćati se reći nešto je prije toliko ovo, a činjenica je da je Vlada prošila broj djece koji prima dječji doplataka istina sa 30 eura na plaću roditelja 30 do maksimum 50 eura, a inflacija nam pojela 300 eura. Pa dajte molim vas. **Glasovac, Sabina (SDP)** Dajte molim vas ja vama moram opomenu jer je ovo bila povreda Poslov… odnosno nije bila povreda Poslovnika nego replika. repliku sada ima kolegica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, dakle vi ste kroz ovu izmjenu i dopunu zakona nešto malo i mijenjali određene odredbe koje su referirat ću se zapravo na odredbu Članku 30. a to je Članak 13. gdje nadležno tijelo u roku od 15 dana od saznanja da korisnik doplatak za djecu ne koristi za održavanje i odgoj djece je dužno izvijestiti. Dakle ono što mene zanima je slijedeće, a to je koliko vi imate saznanja u kojem je to postupku? Ja ne mislim da možete reći u apsolutnoj vrijednosti gdje zaista je utvrđeno da se ne koristi doplatak za djecu za ono što je on namijenjen. Dakle, da li postoji neki postotak, da li postoji neka, neka saznanja da znamo da se to zaista tako i ne koristi jer su bile i primjedbe i u prvom čitanju koje niste prihvatili da možda treba i detaljnije to razmotriti i vidjeti i netko tko je u ime kluba raspravljao i raspravljao vi ste u obrazloženju rekli da nema potrebe dalje, ali me zanima kakvo je postojeće stanje sad. Hvala lijepo. Željka (HDZ)** Hvala. Pa kako sam rekla i vašoj kolegici prethodno, to je bilo i u prethodnom zakonu ta odredba. Ono što smo ustvari vidjeli da nam se događalo odnosno naše provedbeno tijelo imalo je problema u određenim u određenim situacijama kada smo morali naravno djelovati. Dio tih korisnika je bio pod centrima za socijalnu skrb. Mi ne možemo reći da imamo loša iskustva sa našim kolegama iz centara za socijalnu skrb, dapače oni rade svoj posao, ali smatramo kako bi korisnicima, krajnjim korisnicima, a to su djeca kojima je ustvari ovaj doplatak na neki način i najviše namijenjen, kako bi im osigurali da dođu do njih da smo morali ovo pojačati kako bi oni bili na neki način i sigurniji. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnica Orešković. Zahvaljujem. Pa evo ja bih voljela da vi malo detaljnije objasnite kako je to sad sigurnost te djece ojačana. Smatram da nije. Generalno svako povećanje prava djeteta nominalno je nešto što treba podržati, ali ovdje se doista radi o premalim iznosima povećanja da bi to značajno unaprijedilo sustav. Kolege su već govorile o tim sustavim mjerama za koje ova Vlada nije spremna i nekako mi se čini da pred kraj godine donositi ovakav zakon više vuče na iskorištavanje ovakvih izmjena za predizbornu promidžbu nego što stvarno služi zaštiti djece.

koje su i bile namijenjene i djeci i mladima i ulagalo se i u predškolski odgoj i u obrazovanje, ulaže se sa i u osnovne škole, ulagalo se i u studentski život, poboljšavale su se stipendije. Dakle, jedan cijeli niz mjera koje smo provodili kao Vlada nije se dogodio jučer kako vi kažete pred sam kraj godine. Ovaj zakon je bio u normalnoj proceduri, to ste mogli vidjeti, u planu zakonodavnih aktivnosti i donosimo ga onako kako smo i predvidjeli.

tužna sam jer mi se čini da od prvog čitanja do drugog čitanja unatoč kvalitetnoj raspravi koja je ovdje provedena u Hrvatskom saboru vi zapravo niste uvažili ništa od konstruktivnih prijedloga koji su došli iz redova oporbe, a ti konstruktivni prijedlozi svi su išli prema tome da se uvaže stvarni uvjeti života u Hrvatskoj. Stvarni uvjeti obitelji i njihovih financijskih stanja u kojima žive i da zapravo pokušamo zajednički na neki konsensualan način pomaknuti djecu sa ruba siromaštva. Dakle, vi nama gotovo donosite identičan prijedlog zakona koji smo imali u prvom čitanju i nije mi jasno o zašto onda on nije išao u hitnoj proceduri i što zapravo vi ovim zakonom pokušavate prikriti i što zapravo pokušavate realizirati? Zapravo me zanima kada ćete predložiti jedan sveobuhvatan zakon u kojem će biti svi ovi prijedlozi koje vam je oporba dala između dva čitanja? **Glasovac, Kao što smo razgovarali u prvom dijelu bilo je doista i konstruktivnih prijedloga i tada smo isto vrlo jasno rekli da ovu su pre… ovo su izmjene i dopune kojim se širi broj korisnika i povećava se broj cenzusnih razreda odnosno sama svota doplatka. Za jedan sveobuhvatni zakon koji će biti novi zakon doista je će biti i vrijeme u određenom trenutku. Ne smatram da mi ovim nismo kako vi kažete ništa napravili, dapače mislim da smo napravili veliki iskorak jer ovo je zakon koji doista dugi niz godina nije išao u ovakve opsežnije promjene. Hvala, nemamo više replika, ali imamo jedan zahtjev za stankom. Izvolite kolega Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjednice Hrvatskog sabora. dok prolazim one životne aktualnosti u hrvatskom društvu da svaki tjedan ministar jedan, čujemo evo da je predsjednik Vlade smijenio ministra Filipovića zato jer su majstori najbliži savjetnici predsjednika Vlade šurovali s medijima, kupovali informacije, okretali lovu ono pola tebi halo Bing pola meni i naša država je duboko izgrižena korupcijom, nama treba prosvjetljenje istinsko, duboko da ovaj narod prvenstveno tvrde šije, vama se obraćam građani u vašim rukama je sve, dakle ne možete dopuštati takvu krađu oko vas i praviti se blesavi, na vama je sva odgovornost. I mi sad imamo 500 tisuća Hrvata raseljenih iz Hrvatske, imamo demografski slom, demografski slom i imamo priliku da Vlada donese zakon koji bi motivirao mlade obitelji da ostaju u Hrvatskoj, koji bi motivirao mlade obitelji da rađaju djecu, da imaju djecu, mi se bavimo i dalje krađama, probijanjem granice migranata naoružanih do zuba s kalašnjikovima s nekim pištoljima, dakle nevjerojatno. A vi ste s ovim vašim prijedlogom omogućili povećanje naknade za dječji doplatak od 30 do 50 eura, dakle 30 do 50 eura, a inflacija nas je ubila s 300 do 400 eura. No, oni koji imaju plaću veću od 1.300 eura radi rasterećenja dobivat će svaki mjesec 200 eura više. Dakle, bogati će biti još bogatiji, sirotinja proces pouperizacije bit će još veća sirotinja, a svaki tjedan odlazi iz Hrvatske u bajbukanu ministar jedan. Čestitam Andrej Plenkoviću majstorski vodiš ovu državu. Ok kolega Miletić, hoćemo li napraviti fizičku stanku ili ćemo nastavit s radom, vaša je odluka, vi se trebate izjasniti. …/Upadica iz klupe se ne razumije./… U redu, odobravam stanku do 15 sati i 5 minuta.

Evo nastavljamo, kolegice i kolege, ispričavam se na jedno i po minutnom kašnjenju. Samo sekundu, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ prije nego što otvorim raspravu? Želi g. Kajtazi, potpredsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport, izvolite. Odbor za obitelj, mlade i sport HS na 60. sjednici održanoj 12. prosinca 2023.g. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu,

odnosu na prijedloga zakona o kojem je odbor raspravljao na 57. sjednici, Konačni prijedlog zakona nomotehnički je dorađen, pojasnila je predstavnica predlagatelja, također dodano je prijelazna odredba čl. 20. st. 5. kojim se propisuje da će se korisnicima prava na doplatak za djecu, za dijete sa težim ili teškim invaliditetom kojim se svota doplatka određivala neovisno o dohodovnom cenzusu omogućiti omogućiti podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u skladu sa odredbama ovog zakona odnosno prema predloženom dohodovnom cenzusu ova korisnička skupina će isplatu svote koju su ostvarili neovisno o dohodovnom cenzusu ostvariti u skladu sa propisom koji se uređuje inkluzivnim dodatkom. Bez rasprave članovi odbora jednoglasno su sa 7 glasova za podržali donošenje slijedećeg zaključka. Odbor za obitelj, mlade i sport HS predlaže HS da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Hvala. Hvala vama kolega Kajtazi. I sad otvaram raspravu, prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti zastupnik Marin Miletić, izvolite. Hvala vam potpredsjednice HS, gđo. Kristina Zadro Omrčen, savjetnice, državne tajnice, državna tajnice, kolega iz oporbe i tri kolegice isto iz oporbe, bez kolega vladajućih. Moram reći da naše razmišljanje je kako svaki korak naprijed treba podržati jer svaki korak naprijed je bolji nego kad se uopće ne dogodi, ali stav Kluba Mosta je da je ovo propuštena prilika. Stav Kluba Mosta je da je proračun pun, pun kao šipak što je pun koštica, 28 milijardi, prije sam rekao 2016., to jasno ponavljamo da hrvatski građani to znaju, 2016., 2016. 15 milijardi eura, 2024. 28 milijardi prihod hrvatskog proračuna, dakle novca se ima sasvim dovoljno, sasvim dovoljno za mudre politike, pametne politike, odgovorne politike i da se pomogne onima kojima treba pomoći, a kome drugome pomoći nego našim obiteljima? Bez obitelji nema ničega, bez obitelji svaka druga politika nema smisla, bez obitelji nijedna porezna politika nema smisla, bez obitelji nijedna gospodarstvena politika koja ulazi u dimenziju gospodarstva nema smisla, ekonomska, itd., itd., turistička, bilo koja. Obitelj je temelj svega i ako nema obitelji Hrvatska nema budućnosti i uz dužno poštovanje nitko normalan i razborit nema apsolutno protiv niti jednog stranca na ovom svijetu, pa i mi smo često stranci, pređemo granicu, odemo ovdje, odemo ondje, mnogi su se obrazovali ljudi vani, imaju biznise neke vani i nitko nema ništa protiv dobrih, poštenih, vrijednih stranaca koji trebaju i danas hrvatskom društvu. Ali imamo protiv ilegalnih migranata koji su naoružani do zuba s kalašnjikovima, pištoljima i najnovijim iPhone-ima, nevjerojatnim Android-ima i onda takvi bi htjeli preć granicu i onda ih policija lovi, uhićuje itd., di će ta ekipa, za koju, za koji tim oni igraju, za koji tim, Hamasa, Hezbolla, Haisil-a, za koga oni igraju? Niko naoružan do zuba ne prelazi nigdje granicu, barem u mom svijetu. I mi sad imamo situaciju gdje Vlada je mogla donesti određene mjere konkretne demografske za spas naših obitelji, a što imamo? Ha imamo propuštenu priliku. U trenutku kada se dijeli šakom i kapom, u trenutku kada pouzdano znamo da odumiremo, da demografski propadamo i da nam je jedan od ključnih elemenata državnosti, a to je stanovništvo, ugrožen, Vlada predlaže neke kozmetičke promjene bez ikakve istinske reforme i unatoč budućem povećanju broja korisnika dječjeg doplatka za obitelji s najnižim, ali i medijalnim primanjima čini malo, neću reć ništa, ali vrlo, vrlo malo. malo. Argumentirat ću ovo što govorim i moram se pitati koji je cilj ovog zakona? Ako je cilj obiteljima dati veće mogućnosti za razvoj njihove djece, a ako je cilj zadržati obitelji u Hrvatskoj, ako je cilj pojačati pronatalitetnu politiku, onda ne mogu reći ništa drugo nego da je ovaj zakon propuštena prilika, a da zadržim pristojnost. Propuštena prilika. Dva su razloga. Vlada jest proširila broj djece koji prima dječji doplatak al iznos tog povećanja od 30 do 50 eura na plaću roditelja za obitelji s dvoje ili troje djece. I sad hrvatska javnost ovo mora znat, bez obzira ima li oni plaću 800 eura ili 1.300 eura, dakle 800 eura ili 1.300 eura i onda je dječji doplatak na razini pa u stvari socijalne pomoći, a ne prava podrška razvoju djece i snažna demografska mjera. I dalje osobe s većom plaćom zbog poreznih olakšica imaju po 200 eura veća mjesečna primanja za svoju djecu nego osobe s nižom plaćom. To naravno ne zovu dječjim doplatkom al na račun djece imaju poreznu olakšicu. Na račun djece država im uzme manje novca. I razlika kod obitelji npr. s troje djece penje se i preko 200 eura u korist bolje plaćenih osoba čak i s ovim novim doplatkom. Dakle o čemu mi pričamo. Ljude koji bolje stoje, koji imaju veće plaće država nagradi da na kraju mjeseca dobiješ još 200 eura više i nebitno je sad jel to ide kroz porezna rasterećenja, kroz ovo, kroz ono, al dobiješ 200 eura više. A onda roditelji koji primaju 800 eura do 800 eura oni dobiju 200 eura manje, a država im da 30 eura mjesečno dječjeg dječjeg doplatka i onda kažu snažna demografska mjera, a dajte, dajte ljudi budite malo ozbiljni, ipak je ovo Hrvatski sabor. Pa unatoč tome što gotovo svaki mjesec nestane jedan ministar, bude smijenjen, evo sad je ministar Filipović smijenjen, korupcija, pogodovanja, kupovina medija, anketa to je tako. To je modus operandi, ali ok, dobro, svaka svića dogori pa će i ta od koruptivne hobotnice. Dakle čl. 15 Zakona o porezu na dohodak, o tome sam pričao. Dok jedna obitelj prima mizeriju, druga s većom plaćom sjedi udobno na poreznoj olakšici od 200 eura više i roditelj dvoje djece koji sad ima plaću 800 eura u 2024., slušajte sad ovo će s olakšicom ovom i doplatkom za djecu imati 862 eura. To je ta snažna demografska mjera ove Vlade, a proračun nikad puniji. Dakle povećanje od 62 eura dok će roditelj s plaćom od 1.500 eura samo na olakšicama imati dobitak od 200 eura. Hoće, hoće i je li to pravedno, ekonomično, opravdano i poticajno, pa ja mislim da nije. I ono što me nisu razumjeli kad sam prije govorio. Majke s troje i više djece, majke s troje i više djece. Ako majke koriste onu stavku da ostanu tri godine s djetetom doma, njima ta naknada pada na drastično manje, znači 600 eura. Tri godine ako ostanu doma, kakva je to mjera prema roditeljima s više djece. I onda naravno ona priča o mirovini, dodatak na mirovinu, ok, staž i to, super da evo za 30 godina kad odu u mirovinu će im bit bolje. Baš optimistično. S druge strane Most je predložio zakon u kojem će se ukinuti ova nepravda, maknuti nepravedne porezne olakšice na djecu koje favoriziraju bogatije obitelji tj. roditelje s većim primanjima, a svako dijete bi dobivalo jedan fiksni iznos. Po Mostovom prijedlogu svako bi dijete za državu vrijedilo jednako. Zarađivali njihovi roditelji puno ili malo. Al dijete vrijedi jednako i bio bi tri puta veći od ovog što Vlada predlaže, od minimum 100 eura po djetetu i sve ovo za isti novac koji će Vlada potrošiti za ovu promašenu politiku od 150 milijuna eura. Kako? Pa oni čije plaće prelaze 2.000 eura primali bi manje nego danas jer svakako kroz svoje plaće mogu vlastitoj djeci omogućiti gotovo sve, a ta razlika bi se prelila na onu djecu čiji roditelji zarađuju manje. U konačnici svi roditelji bi za svoju djecu primali isti novac. Vrlo jednostavno. U ovom sustavu koji Most želi izgraditi u Hrvatskoj, pravedan sustav, pošten sustav djeca bi dobila priliku ostvariti se u životu jer bi vrijedila jednako. Prijedlog Mosta obuhvaća povećanje doplatka s povećanjem broja djece u obitelji, direktno se promovira pronatalitetna politika, zato smo mi predložili za prvo rođeno dijete doplatak redovni u iznosu 100 eura, za drugo rođeno dijete 120 eura, za treće rođeno 150 eura, a za četvrto i svako rođeno dijete 180 eura. To je pravedan pristup, pristup koji prepoznaje i nagrađuje obitelji, koji doprinose budućnosti naše nacije. Naš prijedlog je demografski orijentiran. S većim brojem djece u obitelji, dječji doplatak značajno više raste. Naš prijedlog je jednostavniji, jednostavniji izračun jer je dječji dodatak svima isti vrlo jasan, naš prijedlog je socijalno prihvatljiviji. U obiteljima s nižom plaćom i u obiteljima s većim brojem djece, dječji doplatak dramatično raste. Najveća pozitivna razlika između Mostovog i Vladinog prijedloga je na najmanjim plaćama. Naša Vlada umjesto da aktivno pristupa demografskoj problematici, često se oslanja na površne mjere koje ne adresiraju korijen problema. Godinama se obećavaju razne strategije, demografske revitalizacije no nema rezultata, a demografska situacija u Hrvatskoj nije samo statistički podatak. Demografska situacija u Hrvatskoj je ozbiljan nacionalni, strateški i gospodarski i sigurnosni problem. Sela su nam prazna, prazna. Prođite malo tamo Banovinu, sela Majdani sve, Dvor na Uni, prođite Slavoniju, maknite se malo dalje od Osijeka i Đakova i Požege pa ćete vidjet na što ćete naić. Na prazna sela. To je ozbiljan sigurnosni problem. Jedino ako netko nema neku drugu namjeru pa to naseljava s nekim drugim ljudima. Dakle mi nije samo da prepoznajemo problem nego nudimo i konkretna rješenja. Naše mjere su usmjerene na zaposlene roditelje, pružaju im podršku kroz izmjene zakonskih odredbi o rodiljnim i roditeljskim potporama kao i kroz promjene u poreznom sustavu i doplatku za djecu. Mostov cilj omogućiti roditeljima, posebno majkama da se mogu profesionalno ostvariti u svojoj karijeri dok istovremeno pružamo podršku obiteljima kroz financijske doprinose. Da zaključim, naš pristup nije samo pitanje financijske pomoći veći strateški pristup demografskoj revitalizaciji Hrvatske. Vlada bi trebala prepoznati i napraviti prioritet demografske revitalizacije, ne samo površno se baviti ovim pitanjem. Budućnost Hrvatske ovisi o tome kako ćemo danas postupiti prema našoj djeci i prema našim obiteljima. Hvala. Hvala. Slijedeći na redu je Klub zastupnika SDP-a. U ime tog kluba riječ će uzeti zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Iako je smisao dječjeg doplatka potpora uzdržavanju i odgoju djece, nažalost u velikom broju slučajeva doplatak za djecu služi za podmirenje osnovnih životnih potreba i podmirenje režijskih troškova, posebno je to razvidno kod korisnika zajamčene minimalne naknade, radnika koji rade za minimalnu plaću i obitelji koji su u riziku od siromaštva. Ovi iznosi dječjih doplataka do sada, a niti ovi iznosi koji su predloženi novim zakonom, nisu dostatni ni za tjedne, a kamoli za mjesečne potrebe, a da ne govorim o realnim troškovima odgoja djece. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, imamo 741 tisuću djece u dobnoj strukturi od 0 do 19 godina. Trenutno u RH prima 244 tisuće djece. U kontekstu današnjeg propisa doplatak za djecu je određen dohodovnim cenzusom. Uvjetovan je prihodom u kućanstvu po članu obitelji i cenzusom koji će po novom zakonu iznositi 618 eura, umjesto dosadašnjih 309 eura i planiran je obuhvat 511 tisuća djece. Postavljanjem cenzusa će ponovno velik broj djece ostati bez doplatka ili u manjem iznosu jer je postavljeno u 5 razreda, a rasponi se povećavaju sa sadašnjih 27 27 eura na 39 odnosno 40 eura ili sa 30 eura na 62 eura te zapravo ukupno povećanje je na simboličnoj razini. Budući su obitelji sa djecom posebno pogođene iznadprosječnim porastom cijena, primjerice Njemačka je podigla dječji doplatak na 250 eura za svako dijete. Polovica zemalja u EU ima univerzalni doplatak za djecu i u prosjeku je oko 100 eura, a u drugoj polovici EU zemalja iz EU, dječji doplatak je uvjetovan prihodima u kućanstvu. Znamo da je državna revizija u analizi strategije RH u borbi protiv siromaštva za prethodno razdoblje od 2014. do 2020. godine, jasno utvrdila da se većina od 10 mjera nije ispunilo, a da se u tom razdoblju do 2020. godine, odustalo od dvije mjere i to baš od redefiniranja sustava socijalnih naknada ali i plana korištenja državnih nekretnina za zbrinjavanje socijalno osjetljivih skupina što je važno za ponoviti. Znamo da odrastanje u siromaštvu od najranije dobi umanjuje jednake mogućnosti djeteta u obrazovanju, u dostupnosti različitim sadržajima od predškolske dobi pa utječe i na zdravstveno stanje djeteta. iako je donesen novi nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za period od 2021. do '27. godine i nacionalni plan za prava djece u RH od '22. do '26. kao i ranije strategije, nisu doneseni niti postignuti pomaci u poboljšanju standarda u životu djece. Vidimo da kod ove strategije i do 2020. godine od ovih mjera se upravo, koje se odustalo niti se nije ih pokušalo unaprijediti. Znamo da je Zakonom o doplatku za djecu iz 2018. godine, povećan dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na doplatak za djecu po člana kućanstvo na 70% proračunske osnovice na 309 eura i i time je obuhvaćeno više djece. Međutim činjenica je da se broj korisnika smanjuje što zbog iseljavanja cijelih obitelji, što zbog manje rođene djece i cenzusa koji ne prate rast cijena i troškova života pa bi u prijevodu značilo da od 2018. godine iako smo povećali cenzuse, proširili opseg korisnika država je uložila manje u ovaj dio, jer se broj korisnika smanjivao iz svih ovih razloga. Mi smo upozoravali u više navrata da i rodiljne i roditeljske potpore ali i doplatke za djecu nužno usklađivati sa troškovima života i to u realnim troškovima. Troškovima života i to smo činili i da smo to činili tada ne bismo bili sada u situaciji gdje nam je stopa relativnog siromaštva u Hrvatskoj 19,7% što je 7% više od prosjeka EU, a u najvećem riziku su djeca koja žive u kućanstvima sa više od dvoje djece i manjim brojem zaposlenih odraslih osoba. Prema podacima UNICEF-a u RH, stope siromaštva djece do 5 godine starosti, iznosi čak 22%, što možemo reći da svako 5. dijete u RH je u riziku od siromaštva, a niz istraživanja pokazuje poveznice između siromaštva i financijskih poteškoća s funkcioniranjem obitelji. Roditelji su pod različitim ekonomskim pritiscima posebno u posljednje tri godine uslijed visoke inflacije, nedostatnih primanja, nezaposlenosti ali i svih drugih poteškoća koje narušava mentalno zdravlje roditelja ali i rezultira porastom konflikata unutar obitelji. U okolnostima u kojima roditelji ostaju bez zaposlenja, prihodi obitelji naglo padaju, država mora uzeti svoj dio odgovornosti za suzbijanje prijetećeg povećanja dječjeg siromaštva. Načelno podržavam ove izmjene koje predviđaju i ove izmjene zakona koje će rezultirati povećanjem iznosa za pojedine skupine i proširenjem kruga doplatka za djecu. kako smo i u početku govorili smatramo da to nije dostatno i zapravo odražava povećanje na jednoj simboličnoj razini i zapravo postavljanje ponovnih cenzusa, odnosno razreda samo zbog jedan euro više. Određena obitelj neće imati pravo na doplatak za djecu i određivanjem cenzusa uvijek dolazi do određenih nepravdi unutar sustava. Međutim, kako ste i naveli u prijedlogu ovog zakona zakonske izmjene su usmjerene prema poticanju demografske obnove i demografskog razvoja Republike Hrvatske. Uvažavajući povezanost sustava obiteljskih potpora sa ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održavanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji sa uzdržavanom djecom. Stoga bi u tom kontekstu zaista trebalo ozbiljno razmisliti o tome da doplatak za djecu prestane biti socijalna kategorija koja ovisi o socio imovinskom statusu roditelja, odnosno prihodovnom statusu i da to postane u stvarnosti pravo djeteta i da recimo poput određenih prijedloga koji postoji da se on razlikuje prema dobit djeteta od rođenja do sedam godina da taj iznos bude niži, da se povećava u drugim u drugim kategorijama dobnim što se tiče od osme do četrnaeste godine, odnosno do petnaeste pa nadalje do završetka školovanja jer su povećani znatno troškovi što se tiče odgoja i obrazovanja djeteta. Podržavamo preporuke pravobraniteljice za djecu u smislu odredbi Konvencije o pravima djeteta i Zakona o pravobranitelju za djecu. Djetetom se smatra svaka mlađa osoba od 18 godina i roditelji su djecu dužni do 18 godina uzdržavati neovisno o njihovom obrazovnom statusu. Stoga bez obzira što postoji jedna duga tradicija prava korištenja doplatka za djecu do 15 godine smatramo da u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i Zakonom o pravobranitelju za djecu treba uskladiti sa navedenim zakonima jer je diskriminatorno, upravo propisuje se nemogućnost roditelja na ostvarivanje doplatka za djecu stariju od 15 godina života koja su prekinula školovanje ili duže pohađaju osnovno obrazovanje iz razloga koje nisu zdravstvene prirode. Ono što stvarno smo naglašavali u prvom čitanju, pa i u drugom čitanju, a što ovaj zakon nije obuhvatio smatramo da je trebalo ići u jedan cjeloviti zakon i maknuti neke diskriminatorne odredbe koje su u praksi pokazale da u zakonu postoje, a to je recimo ukidanje prethodne duljine prebivališta. Činjenica da doplatak za djecu ne pripada za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima EU u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno. Stoga se isto tako u javnoj raspravi kao što je bilo izrečeno, a kako i mi predlažemo da u sljedećim izmjenama zakona koje moraju biti sveobuhvatne da se razmotre sve mogućnosti uvođenja i iznimaka, ali i sve one druge prijedloge koje smo unijeli i predložili prilikom prvog čitanja ispred različitih klubova što stvarno smatramo da su prijedlozi bili konstruktivni i da nude jedno cjelovito rješenje. Također nešto što je sporno, što smo naglašavali je pronatalitetni dodatak prema kojemu korisniku za utvrđeni iznos doplatka za djecu ima pravo po sadašnjim preporukama, odnosno iznosu od 60 eura za treće i četvrto dijete, a za svako sljedeće rođeno dijete peto, šesto pa nadalje nema korisnik pravo na na pronatalitetni dodatak što smatramo da je nepravedno i da bi se taj dodatak trebao isplaćivati za svako daljnje dijete. Takve prijedloge je iznijela i pravobraniteljica za djecu i smatramo ih opravdanim. Nadalje, govorili smo o potrebi uvođenja potencijalnog univerzalnog dječjeg doplatka i zapravo jačoj pronatalitetnoj demografskoj mjeri koja bi se na taj način osigurala, jer znamo da prema dostupnim podacima, a pokazalo je to i zadnji popis stanovništva, pokazao je depopulaciju od 413 000 osoba u odnosu na 2011. godinu. Samo u godinu dana Hrvatska je izgubila 11,4 tisuće stanovnika. Rođeno je 2600 manje djece, a umrlo je 57000 osoba u godinu dana. Projekcije demografskih stručnjaka UN-a pokazuju da je hrvatska populacija po starosti u svjetskom vrhu i to u samom središtu demografski najugroženijeg prostora u svijetu. Potvrđuju to i najnoviji podaci EUROSTAT-a prema kojima su na europskom depopulacijskom vrhu upravo dvije hrvatske županije Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonska dok je treća bugarska regija među svim ruralnim regijama u Europi. Cijela Hrvatska ima izrazito staro stanovništvo. Znamo da je udio starijih osoba od 65 godina veći od 22%. I na kraju podržavam ove izmjene što se tiče povećanja dječjeg doplatka, povećanje proširenja kruga, ali mislimo da je sad zaista vrijeme bilo da se pripremi cjelovito rješenje upravo zbog depopulacije kojom svaki dan svjedočimo. Također bi trebalo uzeti u obzir i spriječiti daljnje dječje siromaštvo. Doplatak za djecu bi trebao biti istinsko i stvarno pravo svakog djeteta neovisno o vanjskim okolnostima, a onda bi trebali zaista prionuti i predložiti mjere za najranjivije skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju i zapravo da izradimo lepezu mjera koja bi bila nadogradnja za ispravljanje nejednakosti. Zahvaljujem. Hvala vam. Sada je na redu Klub zastupnika Fokusa i Reformista u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Damir Bajs.

Uvažena potpredsjednice sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je jedna demografska mjera koja je počela zakazivati. Naime, broj djece koja je dobila dječji doplatak u Hrvatskoj se počeo rapidno smanjivati. Konkretno u 4 godina za 20, za 50 tisuća djece. Također broj onih koji, roditelja koji to primaju smanjio se za 25 tisuća. Ovo je bilo krajnje vrijeme da se napravi pomak. Krajnje vrijeme da demografska mjera zaživi, međutim ono što radimo je krpamo zakrpu. Naime i ovo što se sada predlaže nije pravo i konačno rješenje. Sama državna tajnica je to naznačila da se razmišlja o onome što svi znamo da je potrebno, a to je uvesti univerzalni dječji doplatak. zbog čega je to ključno? Zbog toga što se time treba obuhvatiti ukupnost populacije, dakle svih onih koji se rode u Hrvatskoj i kad govorimo o univerzalnom dječjem doplatku to dobro znači da bi ga trebao dobivati svaki roditelj za svako rođeno dijete na području RH bio on hrvatski državljanin ili imao trajni boravak ovdje bez imovinskog cenzusa, bez izuzetka. Da li mi nešto novo radimo avangardno? Ne, mi samo bi time pratili ono što se dešava u Njemačkoj i Mađarskoj. 100 eura bi po nama bilo zapravo primjereni početni iznos i to bi se isplaćivalo svaki mjesec. Ja vjerujem da kao što je ovdje rečeno da će se to u konačnici i dogoditi ali ne znamo zbog čega to već sad nije riješeno. Ono što bih iskazao da taj dječji doplatak nije jedino rješenje vezano uz demografiju. Dakle, to je samo jedna od niza mjera koje se trebaju provesti, ali ne može da, ne može se dogoditi da svaka od tih mjera zakaže. Zakon je iz 2018. sada je 2023., cenzusi se mijenjaju, a ukupni iznosi se povećavaju. Ukupni iznosi se povećavaju na način da prate samo inflaciju, ali obzirom na pad korisnika dječjeg doplatka to zapravo znači da će Državni proračun u osnovici ovih 5 godina je štedio. Štedio je upravo na kome? Na djeci. Ono što bih iskazao da također da ostali elementi unutar samog zakona mi možemo i pozdraviti. Svaki napredak koji se tiče povećanja prava roditelja i djece je pozitivan, ali ovakav način nije ono što želimo. Ja neću ulaziti sada u one druge detalje gdje će se ostvarivati to pravo, na koji način će se to rješavati, koja je to 1/3 djece koja će ispasti iz ovog za… prijedloga zakona koji je sada pred nama. Naime da 2/3 će to dobiti, koliko će, koliko će to htjet iskoristiti zbog komplicirane procedure to ćemo tek vidjeti, a 1/3 djece ni na koji način neće biti obuhvaćena. Stoga bolje išta neko ništa, bolje i ovakvo povećanje nego nikakvo, bolje proširenje nego, proširenje umjesto smanjenja broja djeca koji je dosada bio i mi bez obzira na objektivne ja bih rekao prigovore koje su iskazali gotovo svi oporbeni klubovi, ali i velika većina roditelja kroz svoje udruge ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala gospodin Bajs. Gospođa Anka Mrak Taritaš, Klub zastupnika Centra, GLAS-a, zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Kada će doći prvi član ćemo promijeniti, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, evo mi u drugom čitanju imamo Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu. Malo mi je žao što to drugo čitanje imamo u sjeni aktualnih događanja gdje je premijer zaista sad već ima i najbrži prst pa je pitanje kad smjenjuje kojeg ministra što je bilo brže da li se brže odlučio za onog nesretnog Banožića ili se je sad brže odlučio za ovog Filipovića. Dakle, dosta mu sad u posljednje vrijeme to ide brzo, nema više onih objašnjenja zašto i kako treba ostati, nek ide brže, ali vratimo se mi temi. Dakle, prvo nekakve formalne stvari. Mi ovo imamo u dva čitanja. Ja principijelno nemam ništa protiv toga da imamo zakone u dva čitanja i mislim da je to dobro, ali jednako tako kad je u prvom čitanju bilo evidentno je prema odgovorima koje je bilo da sve ono na što smo mi ukazivali nema mjesta u ovoj izmjeni i dopuni zakona nego će to biti za nekakav drugi prijedlog zakona tako da je recimo kad je riječ o ovom zakonu bilo jedno od opravdanja koje bi se moglo zaista definirati i ukazati, a to je da se išlo u hitnu proceduru. Dakle, prvo i drugo čitanje objedinilo jer sve ono što smo rekli u prvom čitanju ćemo ponovit i u drugom čitanju i naglasiti. Dakle, protiv i svih onih mrvica sa stola koju udijelite djeci gdje se negdje socijalni status poboljšava mi smo za to i bili smo i prije, bit ćemo i sad. Ono što je još jedanput važno naglasiti da ovaj doplatak za djecu pripada za svu djecu koji korisnik stvarno uzdržava to je za vlastitu djecu, posvojenu djecu, pastorčad ili djecu za koju ostvaruje roditeljsku skrb temeljem odluke nadležnog tijela, za uzdržavanu unučad u skladu s propisom s kojim se uređuju obiteljski odnosi i za djecu koja su povjerena skrbi skrbniku, udomiteljskoj obitelji ili drugim osobama. Ono što smo kad smo raspravljali, oprostite i u prvom čitanju, a želim to ponoviti i sad naglašavali da se nekako mislimo da je došlo vrijeme da imamo univerzalni dječji doplatak. iz jednog drugog sustava ostao i uvijek su bila ograničenja kom taj dječji doplatak pripada pa onda recimo ako ste bili dijete obrtnika niste imali pravo na dječji doplatak u onom nekom drugom sustavu i ja mislim da je univerzalni dječji doplatak koji, koji u smislu da pripada dijete, samom činjenicom da je dijete nešto čemu se treba težiti, mislim da je u nekoliko navrata, ne da mislim nego je u nekoliko navrata i državna tajnica o tome govorila pozitivno i afirmativno i jednako tako je nešto čemu treba zaista ići jer već imamo neke stvari koje pokazuju da uopće opća politika odnosa dakle postoje nekakva socijalna davanja zbog socijalne ugroženosti, ali postoje i neki okviri koji jesu činjenica gdje država zapravo želi biti dobar prijatelj svojim građanima. To se pokrenulo sa onim besplatnim udžbenicima za školu, iza toga je bio besplatna obrok u školama, a sada nešto mislim da je jedna od stvari koja ako želimo govoriti i o nekim tragovima demografskih politika jer ajdemo biti pošteni, pa jedne ozbiljne demografske politike u Hrvatskoj nemamo, za jednu ozbiljnu demografsku politiku bi trebao biti i konsenzus svih stranaka, ali do toga nećemo doći, a pogotovo ne u doba kad nam ide slijedeća godina koja će biti ona super izborna godina, ali ako želimo imati jednu ozbiljnu demografsku politiku onda se tome treba ozbiljno pristupiti i onda zasigurno bi bila tema i univerzalnog dječjeg doplatka nešto što zasigurno je na dobrom tragu jer neke stvari koje su nam se pred par godina činile nemoguće ipak su korak po korak ušle u naše zakonodavstvo. Sjetite se kad smo išli sa, bio je oporbeni zahtjev za očinski dopust, da je to bilo nešto što je apsolutno bilo odbijeno, onda se kroz 2-3.g. došlo do toga i našlo se rješenje i u zakonu, samo ono što trebamo voditi računa da se zaista i koristi. Između ostalog ovaj zakon ima i niz stvari koje, kojim mijenjate i pojašnjavate neke odredbe, pa ja sam tu posebno naglasila onu odredbu čl. 30., što se sad, koja je sa ovim izmjenom i dopunom zakona mijenja, što se govori o saznanju kad dječji doplatak se ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, a još je posebno zanimljiv čl. 34.a. koji je dodan iza čl. 34., a to je zastara od 5.g. od dana kad je zastara počela teći odnosno da ne zastarijeva 5.g., dakle pravo zavoda za utvrđivanje ne pripadne isplate je pravo na povratne pripadne

ova 3 odredbe koju, koje namjerno navodim ukazuju na slijedeću stvar, a to je da bez obzira na dječji doplatak koji možemo se svi složiti da je relativno mali, ali da je i to tema različitih malverzacija, različitih opcija opcija i gdje se zapravo krivo koristi. Rasprava koja je bila u prvom čitanju je bila rasprava, pogotovo tema iz, kolegica iz nekih drugih klubova, kako obračunavati, što obračunavati, što napraviti, u kojem smjeru ići. Naravno, naravno pod navodnicima, predlagatelj je te sve prijedloge koji su bili odbio, odlučio se za ovo rješenje. Mi tu zaista, kao što sam već rekla, uzimamo one mrvice sa stola, pa kad se i nešto malo predloži mi to prihvaćamo jer je bolje u odnosu na ono što imamo, ali mislim da smo došli, da smo zreli za jedno drugačije rješenje, za jednu drugačiju uopće politiku jer ako želimo imati demografsku politiku onda se s njom moramo ozbiljno i pozabaviti, hvala lijepo. Hvala i vama. Gđa. Ivana Posavec Krivec, Klub zastupnika Socijaldemokrata, izvolite. Ili Socijaldemokrati, tako piše, izvolite. Dobro piše poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice. Dobro ste rekli, ja ću govoriti u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati i naravno da će Socijaldemokrati kao i u prvom čitanju i u drugom čitanju podržati ovaj zakon jer sve što ide ka boljitku djece na bilo koji način naša je zajednička misija i vjerujemo da zapravo malim koracima možemo izgraditi bolje društvo, ali to ne znači da mi nećemo biti kritični, to ne znači da mi nećemo ukazati na sve ono što je moglo biti bolje i drugačije, to ne znači da se mi nećemo svim svojim snagama i naporima boriti da se hrvatsko društvo promijeni i da zapravo prepoznaje položaj djece na drugi način. Dakle, kao što sam i zapitala samu državnu tajnicu na početku ove rasprave, pitanje ponavljam. Zašto ovaj zakon nije išao u hitnu proceduru jer evidentno je da između prvog i drugog čitanja, ali baš ništa niste uvažili od svega onoga što su vam zastupnici ovdje predlagali? Štoviše, vi ste to i sami rekli u svojoj uvodnom izlaganju, tako da bismo mi svi skupa ovdje danas mogli ponavljati te rasprave iz prvog čitanja i mogli bismo jednako argumentirano i jednako kvalitetno raspravljati i ovaj No međutim mi se ipak nismo za to odlučili, mi smo se ipak odlučili reći kakvu mi to Hrvatsku vidimo, kakvu mi to Hrvatsku želimo i na koji način bismo mi željeli da se sagledava pitanje socijalnih politika, pa onda u segmentu socijalne politike i pitanje položaja djece u hrvatskome društvu. Prije svega mi bismo voljeli da na jednoj horizontalnoj razini postoji suglasje, da postoji sporazumijevanje, da postoji dogovaranje oko bitnih strategija, oko bitnih strateških pitanja i oko jedne ključne stvari. Mi bismo voljeli da se u Hrvatskoj promijeni paradigma i da počnemo govoriti o socijalnom investiranju, da više ne govorimo o izdacima, da ne govorimo o izdacima koji idu kroz sustav socijalne skrbi, da ne govorimo o ugroženim skupinama kao o nečem pod navodnicima što državu košta, već bismo željeli da o tome govorimo kao o projektima kroz koje ćemo stvarati bolje društvo i u koje ćemo ulagati da bismo sutra imali nešto drugačije gospodarstvo, nešto drugačije obrazovni sustav itd. Dakle, svaka vlada kada predstavlja svoj program ona vrlo visoko postavlja ciljeve. Vi ste u svakom prezentiranju zakona koji dolazi iz spektra socijalne politike zapravo pokušali nametnuti određene mjere koje će se u ovome mandatu izrealizirati, pa tako i sada nama prezentirate kako ste obećali da će se donijeti inkluzivni dodatak, kako ste rekli da će se povećati ovo ono itd., i to uistinu stoji, ali mi bismo voljeli da kroz ciljeve koje Vlada prezentira zapravo otvara i potiče pokretanje određenih rasprava i te rasprave budu na razini stručnjaka, a onda i politike. Voljeli bismo da u hrvatskom društvu politika konačno postigne jedan sveobuhvatni konsenzus oko toga što je to socijalna država i oko toga na koji način bismo sredstva koja imamo u proračunu, sredstva koja su rezultat prihoda naših građana i uplata naših građana i poduzetnika u proračun zapravo usmjeravamo tamo gdje su najpotrebnija. Mi bismo Socijaldemokrati voljeli kada bi i kroz ovaj zakon mi dali odgovore kako će se Hrvatska u budućnosti nositi sa izazovima koji su stavljeni pred Europu, a dio smo Europe, mi bismo voljeli znati što će biti sa djecom iz migrantskih obitelji, sa djecom koja su došla u Hrvatsku kao posljedica ratnih djelovanja na što europskom prostoru, što prostoru našeg okruženja. Nas zanima na koji način ćemo s jedne strane optimizirati sve one socijalne vrednote i opredjeljenja svojih građana, sve one visoke zahtjeve za produktivnošću, konkurentnošću proizvoda na globalnom nivou te kako ćemo to na neki način uskladiti sa zahtjevima i pritiscima prema javnim izdacima države jer jasno je da model socijalnog investiranja koji mi zagovaramo da je to sasvim drugačiji pristup i da on nadomješta stari tip socijalne države, da je on u velikoj mjeri integriran u gotovo sve ključne dokumente EU i njezinih članica. I onda se vraćamo na ono ključno o čemu zapravo danas govorim, a to je da u prvom čitanju ovog zakona, ali i u svim čitanjima zakona koji se tiču socijalnih politika u ovome mandatu, mi cijelo vrijeme tražimo stav Vlade RH o odnosu o odnosu prema paradigmi socijalnog investiranja i mi ga ne nalazimo. Ne nalazimo ga ni u strateškim planovima ove Vlade, gotovo nije vidljivo ni u resornim politikama i u prijedlozima zakona jer kada bismo imali odgovor na to, na to kako Vlada vidi socijalno investiranje u svoje građane u svoje ljude, u naše građane u naše ljude, u naše djece u našoj zemlji onda bi potpuno jasno mogli dati odgovore na niz pitanja sa kojima se danas suočavamo i na niz izazova koji su pred nama, a to je kako poboljšati kvalitetu obrazovanja, to je kako učiniti obrazovanje dostupne mnogim kategorijama koje danas ne mogu nakon obaveznog osnovnoškolskog obrazovanja nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, zašto djeca sa 15 godina ako se više ne školuju do 18 nemaju pravo na dječji doplatak? Postavili bi si pitanje, kako izmaknuti djecu sa granice ili ruba siromaštva gdje gotovo svako peto dijete u Hrvatskoj danas je na granici koja koja mu prijeti da bude dijete u siromaštvu? Postavili bi si pitanje, što za mentalno zdravlje obitelji pa onda i djece znači siromaštvo za obitelji kojima im prijete? Ako bismo samo okrenuli paradigmu i ako bismo rekli da novca u proračunu ima dovoljno da pomognemo svim obiteljima u Hrvatskoj koje na bilo o svojim građanima, koja brine o svom kontingentu ne samo djece već i kasnije radne snage. Na taj način osnažili bi društvo, osnažili bi gospodarstvo, digli bi obrazovnu i imali bi zadovoljnije građane koji ne bi iseljavali. Mi danas govorimo o izmjenama cenzusa, o cenzusnim razredima, govorimo o proširenju spektra, govorimo o simboličnim naknadama koje se sa 30 do 60 eura upućuju prema najugroženijim obiteljima, a zapravo u proračunu imamo novaca više nego ikad. Taj novac treba biti usmjeren tamo gdje je najpotrebniji i tamo gdje se najbolje vraća, na svaki euro vratit ćemo višestruko ako smo taj euro pravovremeno uložili u djecu. A pravovremeno znači da im je dostupan predškolski odgoj, da su integrirani u društvo, da se kreću među svojim prijateljima, da im je osigurana logopedska djelatnost i sve one stvari koje im pomažu, a ne samo da pričamo o tome kako smo najugroženijima ovaj puta malo pred Božić I onda postavljam i ono ključno pitanje, pa što smo čekali? Što smo čekali pet godina i zašto do ovog povećanja iznosa dječjeg doplatka ili proširenja prava nije došlo ranije, a imali ste prijedloge na stolu, imali ste prijedloge iz oporbe? prijedloge iz oporbe? Znači nije istina da prijedloga nije bilo samo ste ih redom, redom, redom i redom odbacivali i sada opet u dva čitanja pričamo ja ponavljam o kozmetičkim promjenama koje će učiniti dobro, naravno da će učiniti dobro, naravno da ćemo ih podržati, naravno da svaki iskorak ali mi opet nismo učinili taj korak koji bi sutra, prekosutra bio spreman uloviti se ukoštac sa inflacijom, uloviti se u koštac sa troškovima života svake pojedine obitelji i odgovoriti bez izmjena zakona na to kako trebamo sustavno kako trebamo sustavno pomagati i pomagati naše društvo, naše obitelji i našu djecu. I onda govorimo o velikim demografskim promjenama, o politici koja bi trebala omogućiti da roditelji imaju više djece, da rađaju više, a istovremeno se postavlja pitanje na što sve mi smo rekli ne? Rekli smo ne na niz onih, odnosno rekli ste ne na niz onih prijedloga koji su došli iz oporbe, a koji su trebali omogućiti sve, sve sustave oko rada i zapošljavanja koji bi zaposlenim roditeljima osigurali stabilnost za njihovu obitelj. Rekli ste ne i onome što smo pokušavali nametnuti, a to je da gradi država stanove za najam i da na taj način mladim obiteljima omogući lakši život u Hrvatskoj. Ali u konačnici, vi ste rekli ne usklađenju sada na ovom čitanju ne, usklađenju doplatka za djecu vezano za proračunsku osnovicu, rekli ste ne umanjenju iznosa za kućanstvo koja se izdvajaju kroz troškove stanovanja, znači niste spremni da one troškove hladnog pogona jedne obitelji izdvojimo iz sredstava koja su im potrebna za preživljavanje i da zapravo tu granicu ogolimo i vidimo kako je danas u Hrvatskoj težak To se danas primjenjuje ovdje na djecu, sutra će se primjenjivati na umirovljenike ili na nekog trećeg. Vi ste ponovno na neki način rekli ne i jednoroditeljskim obiteljima jer ovdje niste spremni učiniti dodatni iskorak pa da oni imaju još, kako da kažemo, pozitivniji pristup prema dječjem doplatku i razlikama i da ne govorim sad i ne iščitavam sve ono što ste vi u vašem prijedlogu konačnog zakona odbili, odbili, odbili, ponavljam, odbili, previše ste toga odbili, da bi sutra Hrvatska bila bolja i drugačija. Ovo što ste učinili je jedno, tekući rad jednog državnog tijela u nečem što je nužno. Dakle ovo bi se trebalo dogoditi bez obzira na nekakve mjere, politike, itd., ovo je nešto što je predugo čekalo da se dogodi, a odgovornost nije niti na oporbi, odgovornost je ovaj puta na vladajućima jer prijedloge ste imali zadnjih 5 godina u nekoliko navrata da se ove promjene dogode, mi ćemo ih podržati. Mi ćemo se jednako tako nadati, da smo vam bili inspiracija i da smo vam bili poticaj da pristupite sustavnim izmjenama zakona, da predložite novi zakon i da vam to ne bude smiješno jer to mnogim obiteljima u Hrvatskoj nije smiješno. daleko je to od smiješnoga. Dakle bilo bi dobro da se promijeni paradigma promišljanja, da počnemo shvaćati da sav novac koji iz proračuna ide prema djeci, prema mladima, prema obiteljima, prema umirovljenicima je investiranje, da je to zalog za bolju razinu obrazovanja u Hrvatskoj, da je to zalog za bolju, kvalificiranu radnu snagu, da je to zalog za odgovore na sve izazove sa kojima se Hrvatska u ovom suvremenom trenutku, zajedno sa Europom nalazi, a ne da smatramo da su dječji doplaci trošak za državu.

poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnici sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege. Pozdravljam donošenje novog Zakona o doplatku za djecu i odmah na početku želim reagirati na prošlotjedno izlaganje kolegice Marić koje je odmah na prvom čitanju ponovo pokrenula priču o tzv. nenamjenskom trošenju doplatka od strane romske nacionalne manjine. Želim se odmah osvrnuti na to jer sam i osobno prozvan da sam odmah skočio na prijedlog Međimurske županije da se socijalna davanja i dečji doplatci zamjene vaučerima jer eto, svi Romi taj novac troše na alkohol i kocku. Iznenađuje me kontinuirana kampanja koja traje od 2018. g. i ranije da se cijela romska zajednica u Međimurju prikaže kao neradnička i koja sve, sva socijalna davanja troše na alkohol i kocku. Zaista, takvi problemi postoje, ali meni je nejasno što se pokušava postići takvim generalizacijom koji jednu cijenu zajednicu prozivaju i koja dodatno stigmatiziraju i diskriminiraju. Da, to je diskriminacija, kada se jedna cijela zajednica optuži da zanemaruju djecu, da kocka i pije svaki dan. Pitam se, kako su to do tih zaključka došli jer sam ja svaki dan sa zajednicom, a ni koleginicu Marić niti njenog župana nisam video u romskim naseljima, pa me zanima na čemu temelje te zaključke. Pitam se, poznaje li kolegica Marić sve Rome u Međimurju, pojedinačno, kada može zauzeti takav stav pa zna da se svi tako ponašaju. Smatra li da svaki Rom zanemaruje svoje dijete i pije samo zato što je Rom? Uključujući li to i mene kad kaže, Romi ili osim mene. Ne samo da ću reći da diskriminira, već i vrijeđa cijelu zajednicu, a i mene osobno i pitam se do kada će ta kampanja trajati? Ako je toliko zabrinuta za romsku zajednicu, voleo bih ovdje čuti što je ona osobno i njena stranka učinili za romsku zajednicu u Međimurju. Jesu li možda organizirali neke aktivnosti za djecu? Jesu li ih posetili ikad i razgovarali sa njihovim roditeljima? Da jesu, sigurno ne bi nazvala kockarima i alkoholičarima. Na početku sam rekao da ovaj zakonski prijedlog podržavam, a smatram da može i puno više. Udvostručivanje proračunskih osnovica kojim se račun dohotka po članu kućanstva sa 309 na 618 eura pokazuje koliko je u zadnjih par godina život poskupio pa smatram da čak ni sa ovim izmjenama ne činimo dovoljno. Osobno smatram da bi ovaj iznos od .../nerazumljivo/... 262 milijuna eura u budućnosti trebalo udvostručiti i cenzus još povećati kao i obuhvat korisnika jer danas nije teško samo onima na minimalcu i i nezaposlenima kojih je sve manje, teško je i onim roditeljima koji imaju prosječne prihode i država ali i jedinice lokalne samouprave moraju na svaki način pomagati da djeca danas ne budu luksuz, teret ili briga već da se ovim nepovoljnim demografskim okolnostima potakne i pomogne sve koji se za roditeljstvo odluke i to značajno jer kao što često kažemo obrazovanje je najvažnije, a mi smo sad u situaciji na nećemo imati kod obrazovati osim eventualne strane radne snage. Radi se o sustavnom problemu tako da pozdravljam sve aktivnosti ovog tipa rasterećenja građana kojih je iz godinu u godinu sve više. Upravo u tim okolnostima je zanimljivo da čujemo više prijedloga kako Romkinje ne bi trebali imati djecu nego što čujemo glasova kako je to dobro za cijelo društvo. Pozdravljam da se ovim zakonom zakona značajno povećava i obuhvata korisnika. Kao što ste mogli vidjeti u obrazloženju prijedloga od 2019. smo imali oko 294.703 djece odnosno 151.916 broj korisnika, a prošle godine je taj broj iznosio 246.516 odnosno 125.518 korisnika što je značajan pod i upravo trend depopulacije i smanjenog demografskog trenda koji nas sa iseljavanjem, a posebno do ulaska u EU muči. Nadam se da će se taj trend preokrenuti, imajući u vidu da i pored svih kriza koje prolazimo, ulazimo dublje u svjetske integracije pa nam od važnijih međunarodnih organizacija u koje moramo ući, ostaje još samo OECD dakle kolektivno nemamo razloga za zabrinutost u pogledu potencijala za razvoj al ćemo imati ako se nastavi širiti ovakva negativna atmosfera i gruba generaliziranja. Ponovit ću, radi se o jednoj kampanji koja traje godinama te ću ja dok god mogu upozoravati da je to ponašanje diskriminativno koliko god bilo populistički i zabavno to slušati neupućenima i zlonamjernima koje i ovim putem pozivam da predlože konkretne korake te da nešto i osobno učine, osim što koriste romsku zajednicu za skupljanje političkih bodova. Iznosi koje ovaj prijedlog zakona predviđa nisu takvi da će se netko od njih obogatiti, a još manje da će se sa tim novcima, sve da hoće moći noći provoditi u birtijama ili u kockarnicama. Žalosno je da je to nekima koji nisu nikad kročili u romsko naselje, prva asocijacija. Ne samo ovim putem već i na druge načine i putem drugih programa i operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, ćemo mi nastaviti ulaganje i u infrastrukturu, ali i kroz izravne pomoći korisnicima, a rezultati toga će biti vidljivi na slijedećim istraživanjima koji su planirana i u ovom kratkom roku. Cilj je dugoročno obrnuti negativne trendove s kojima se romska zajednica suočava, a njih se ne rješava ni sa 30 ni sa 61,80 eura, koji su po ovom mom prijedlogu zakona najviši mogući iznosi po djetetu i to građani moraju čuti u kontekstu ovih prozivki da se romska zajednica bogati i opija na račun drugih, ne koristi pravo na doplatak kao i svi ostali građani, a taj iznos od 61,80 eura treba povisiti na bar 100 eura, a vjerujem da će ubrzo doći vrijeme za to, uskoro jer će nam nažalost svima postati jasno, da je najveći gubitak za naše društvo upravo ovakav demografski trend koji ćemo morati preokrenuti ako ne želimo da nam se uruše i svi drugi sustavi od mirovinskog pa nadalje. Obitelj je temeljna vrijednost i društvena organizacija i ako dozvolimo da se ona uništava i napada kako to čujemo u zadnje vrijeme, onda ćemo i sve ostalo dovesti u pitanje. Hvala. I vama uvaženi zastupniče. Gospođa zastupnica Nada, uvažena zastupnica Nada Murganić, ispred HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državna tajnice, kolegice i kolege. Nakon ovako emotivnog govora kolege zastupnika Veljka Kajtazija teško je sada vratiti se na temu, međutim u svemu vas potpuno podržavamo. Pred nama se nalazi konačan prijedlog zakona doplatka za djecu, o njemu smo govorili i u prvom čitanju i danas tijekom ove rasprave. Očito nije sporno da će se ovaj zakon podržati i svakako da je dobro došao. Zadnja izmjena Zakona o doplatku na djecu bila je 2018. godine, bio je isti cilj veći obuhvat korisnika, samim time i broja djece sa ciljem da se pojača i stvori povoljnija financijski uvjeti za obitelji pogotovo obitelji slabijeg imovinskog stanja, zbog toga i postoji ovdje tako često spominjani cenzus koji evo u ovim rasprava je sigurno u fokusu i iz razloga da ga je potrebno ukinuti sa ciljem da sva djeca imaju prava Naravno da je i ova izmjena gdje se je povećao iznos cenzusa ide u tom pravcu. Ne bježimo od toga da je to sigurno da je to, ne sve razvijene države pa i naša. Međutim, kada slušamo kritike oporbe kao i u prošlom zakonu, kao i uvijek kada govorimo o plaćama, kada govorimo o mirovinama, posebno socijalnim naknadama pa i o ovom sada doplatku uvijek su kritike usmjerene da je trebalo više, da nije dovoljno i da je trebalo biti naravno sveobuhvatnije. I naravno da smo i mi isto toga mišljenja da uvijek svako naša obitelj pogotovo, dijete zaslužuje više i u tom pravcu težimo. Kada raspravljamo pojedinačno o zakonu onda nam se čini da to baš i nije tako teško, šta ne bi sada to podigli na neku dostojnu granicu, sigurno da bi i onda bilo nekoga ko neko od nas ko bi reko može još i više, međutim ako govorimo da trebamo zadovoljiti zaista i uravnotežiti razvoj cijelog društva, zadovoljiti sve naše korisničke skupine onda možemo i biti zadovoljni da nema nijedne populacije, nijedne skupine građana koje nisu bile usmjerene politike u smislu poboljšanja materijalnog položaja, uvećavanja i veće dostupnosti pojedinih usluga i tome ako dodamo jel ono sve što ide sa rastom gospodarskim sa povećanjem plaća, sa povećanjem mirovina možemo ipak reći da težimo jednom razvijenom društvu. Kada govorimo o dječjem doplatku uvijek je tu neka dilema da li je to demografska mjera ili socijalna mjera i pitanje je jel koje gdje je tu granica i koje su to socijalne, koje demografske mjere, da li će sada ovaj iznos ili neki drugi iznos potaknuti obitelji na veće rađanje djece da imamo pozitivan prirodni prirodni prirast? To su dileme koje se manje ili više pojavljuju u ovim raspravama i diskusijama, međutim ja bi htjela ipak naglasiti da je povećanje dječjeg doplatka spada u jednu od naših obiteljskih politika i da smo prema obiteljima stavili obitelj u fokus društva kao najznačajniju našu jedinicu na kojem počiva i opstaje cijelo društvo, tako i hrvatsko u fokus. Pa ne samo da povećavamo dječji doplatak nego smo povećali i povećavaju se rodiljne i roditeljske naknade, očinski dopust, dakle ne može se reći da nisu obitelji u fokusu. Ono čime možemo reći da je Hrvatska potpisnica Europskog jamstva za djecu i da smo jedna od šest država u EU koja je koja je omogućila besplatnu prehranu u školi. Dakle, o onome što je pozitivno ne volimo govoriti jer smo radije svi okrenuti kritici, ali to je jako pozitivno pogotovo ako bi ostvarili to da to budu zdravi obroci da barem na taj način jedno dijete ima barem u danu jedan zdravi obrok. Besplatni prijevozi, besplatni udžbenici,

Trebamo naglasiti i mjere aktivna politike za mlade, trebamo naglasiti porezne politike koje su također usmjerene i prema mladima i prema obiteljima sa više članova odnosno više uzdržavane djece, politika stambenog zbrinjavanja kroz subvencije kredita, sve je to iz proračuna i sve je to u višem ili manjem obimu u jedanput ili u nekoliko navrata su mjere, zakoni koje provodi ova Vlada. I ne može niko negirati da to nisu činjenice jer postoje zapisi, postoje brojke, postoje zakoni. Također kada govorimo o djeci onda govorimo naravno u vrtićima, 2017.g. je tada HDZ-ova Vlada i bila sam ministrica, uhvatila se uz povećanje rodiljno-roditeljskog dopusta upravo u sufinanciranje u poboljšanju materijalnog položaja, ali i izgradnje dječjih vrtića. Te prve godine smo potpisali 252 ugovora za poboljšanjem dakle sufinanciranjem materijalni položaj uvjeti u vrtićima koji su postojeći i 300 ugovoreno novih vrtića. Koliki je zamah sada sa ovim sredstvima iz sada sa ovim sredstvima iz NPOO-a znate i sami da su bili brojni natječaji i da će se ostvariti onaj cilj kojem težimo da više od 90% djece budu obuhvaćena školskim i predškolskim odgojem i obrazovanjem, pogotovo što smatramo da je to nešto čime trebamo težiti radi jednakih startnih pozicija svakog djeteta. Kada spomenemo i uredbu Vlade koja sa nacionalnim sredstvima iz proračuna sufinancira vrtiće, dakle sve na lokalnim razinama da oni po svojim procjenama usmjere za ono što im je potrebno sa preporukom da to bude prema plaćama odgajateljica u vrtiću onda možemo reći da nismo ni taj segment u našem društvu zapustili. Također kada govorimo o usklađivanju obiteljskog i poslovnog života, treba naglasiti da su da bi oba roditelja bila prisutna na tržištu rada jednakomjerno, da bi imali i ostvarivali jednako i svoja roditeljska prava potpuno ravnopravno onda možemo to ako im omogućimo različite usluge uz spomenute vrtiće, svakako i usluge za ostale članove njihovih obitelji, mislim na bolesne odrasle, na smještajne kapacitete i tu smo postigli značajni napredak, razvijaju se centri za pružanje usluga u zajednici, donijeli smo zakone o osobnoj asistenciji, imamo i program „Zaželi“, imamo centre koji pružaju dostavu obroka i pomoć i njegu u kući, a također su potpisana i sada 18, sklopljeno 18 ugovora za izgradnju centara za dnevni boravak odraslih osoba, vaninstitucionalna usluga gdje će biti u svakome od njih barem stotinjak smještaja za trajni smještaj teško bolesnih i nepokretnih. Ne možemo reći da nisu rasle plaće, ne možemo reći da nemamo veliki pad nezaposlenih, odnosno da je rasla zaposlenost. Do te mjere imamo potrebu za novim radnim mjestima sa uvozom radne snage. I možemo svakako reći da se cijeli taj naš društveni progres pokreće i da ide u dobrom smjeru. Da li ćemo s time ostvariti ono što želimo veći je porast stanovništva? Naravno da tome težimo, ali nismo jedina država u EU koja ima problem sa padom stanovništva i sa padom fertiliteta padom fertiliteta naših građana i manjim brojem rođene djece. Naime, mi smo 14 po nekakvoj rang listi koja ima taj postotak, odnosno postotak u odnosu na broj, na broj rođene djece. Da je to tako Hrvatska je i na razini Europske komisije pokrenula potrebu da se demografija stavi u fokus sve europske politike i zbog toga i imamo potpredsjednicu Komisije koja se bavi demografijom i demokracijom, a jučer je u Zagrebu održana i konferencija upravo na temu demografije ne samo kao problematike u Republici Hrvatskoj, nego i općenito u Europi. Dakle, kolegice i kolege mislim da je možda za ne očekivati da će ovakav jedan Zakon o dječjem doplatku promijeniti sve ove politike, da će promijeniti i broj novorođene djece, odnosno povećati, ali će sigurno učiniti to da će naše obitelji sa djecom ipak imati povećani prihod sa osnova dječjeg doplatka. I kada uz to stavimo sve ove naknade i ove politike koje su usmjerene na obitelji radi djece i zbog djece onda možemo reći da je ovaj zakon isto tako doprinos ovome smjeru. Naravno da ćemo mi podržati ovaj zakon, naravno da mi je drago da čujem i od strane oporbenih naših kolega da će ga podržati, a naravno kao i svaki zakon može biti bolji, drugačiji, sveobuhvatniji. Naknade mogu biti veće i sigurno ćemo svi skupa tome i težiti. Naši rezultati do sada to potvrđuju. Često se zna za ovom govornicom i u ovoj sabornici čuti često mijenjate zakone. To je od strane oporbe kritika vjerojatno u smjeru da nas se pokaže da smo nekompetentni. Međutim ne, svaka promjena zakona uvijek je išla na poboljšanje ili na uvođenje novih prava naših korisnika ili na povećavanjem naknada, pa evo i to je sigurno dobar put pogotovo kada se zakon izanalizira, kada se kroz provedbu u praksi i mogu mogu pratiti i njihovi učinci. Zahvaljujem. Da, slušajući kolegicu Murganić rekli bismo da živimo u najboljem od svih najboljih svjetova. Prazna dvorana Sabora na ovako važnoj temi vrlo jasno svjedoči o tome da danas prisustvujemo jednom jubileju Vlade HDZ-a vođene Andrejem Plenkovićem, a to je smjena 30-tog ministra, neslavna i poražavajuća. Mi isto tako svjedočimo tome da razgovaramo o raznim socijalnim naknadama, davanjima, a s obzirom na ono što iz afere u aferu koje proizvodi ova vlast lete takve cifre da bi doista mogli zaključiti da se uvede malo reda u ovu državu kakve bismo mi socijalne naknade mogli imati i koliko bi uopće socijalne naknade bile potrebne da nema toliko korupcije, toliko laži i toliko krađa. Vratimo se temi, konkretnoj temi dječjeg doplatka. Budući to su već svi rekli ja ću samo kratko ponoviti da mi, da smo imali prvo čitanje nedavno i da je potpuno jasno da nije bilo nikakve nakane da se vrlo jedna dobra rasprava na bilo koji način inkorporira u završni tekst u drugom čitanju, nego smo dobili manje-više isto. Onda ću ja isto tako ponoviti našu raspravu sa naših 5 točaka, 5 zahtjeva koje smatramo neophodnima za da se situacija oko teme dječjih doplataka i uopće pozicije djece i obitelji u Hrvatskoj poboljša. Dakle, prvo tražimo da se dječji doplatak usklađuje na godišnjoj razini s troškovima života, znači da postoji indeksacija koja bi pratila rast cijena i naravno inflacije. Kao što znamo sada se dječji dohodak ne usklađuje na godišnjoj razini iako je on nekada bio vezan uz prosječnu plaću, isto tako znamo da se iznosi nisu povećavali godinama unatoč visokoj inflaciji i zbog čega je naravno dječji doplatak dosta izgubio značajno na realnoj vrijednosti. I samo ćemo se podsjetit još jednom da je 2002.g. znači prije 20 godina ovom mjerom bilo obuhvaćeno 500 tisuća djece i onda je ta brojka godinama sve više padala i pada i padala i padala da bi se sad nakon 20 godina opet vratila na 500 tisuća. Možemo samo ostavit otvorenim pitanjem što bi bilo da li bi došlo do ovakvog demografskog sloma, do takvog iseljavanja kojem svjedočimo već godinama da se i ta mjera održavala u onim okvirima u kojima je to minimum neophodno. Ovo povećanje naravno da pozdravljamo, iako se ne radi o značajno cifri, ali isto tako treba imati na umu da je država de facto štedila na dječjem doplatku godinama upravo zbog ispadanja velikog broja korisnika iz sustava. Baš zbog toga što nema nikakve indeksacije čeka se nekoliko godina ili se čeka sad na izbore da bi se ljude vratilo u tu mjeru. I stoga se mi zalažemo, ponovit ću, za usklađivanje dječjeg doplatka s troškovima života na godišnjoj razini i naravno to će biti dio i našeg nacionalnog programa. Dalje, drugo, predložit ćemo isto tako interventnu mjeru koja odgovara na trenutno ogromnu stambenu krizu koja pogađa veliki broj obitelji, konkretno mi smo i u prvom čitanju tražili i tražit ćemo i dalje da se pri računanju cenzusa od ukupnog dohotka svih članova zajedničkog kućanstva oduzme iznos koji obitelj plaća ili za najamninu ili za ratu stambenog kredita. Dakle, mi tražimo da im se troškovi stanovanja koji su danas u Hrvatskoj enormni i to se zna, to nije nikakva tajna, da se oduzmu od ukupnih prihoda kako bi se što više obitelji pogođenih velikim cijenama na na stambenom tržištu moglo osigurati barem dječjim doplacima. Činjenica je da ogroman dio troškova obitelji odlazi na stanovanje, a država za sada nema niti jedan instrument da utječe na cijene najma stanova, niti ima ono što je neophodno registar kućanstva da može precizno naciljati mjere onima kojima najviše trebaju. I zato ponovno i opet predlažemo ovu interventnu mjeru koja bi mogla uključiti veći broj obitelji koje su pogođene krizom stanovanja. I da kažem, upravo taj tip mjere Grad Zagreb ima za cijene vrtića koje su jedne od najpriuštivijih u Hrvatskoj dakle ukupno prihodi kućanstava umanjuju se za troškove stanovanja. Takva intervencija odgovor je na trenutnu stambenu krizu, a za dugoročno rješenje preciznije mjere nužno je ponavljam imati konačno imati registar kućanstava. Treće, naravno da dugoročno smatramo da Hrvatska treba ići prema univerzalnom dječjem dohotku jer je dječji dohodak pravo svakog djeteta i takva rješenja ima bar polovica zemalja EU, s tim da i u tom slučaju univerzalni dohodak mora imati socijalno progresivne stope. Jasno je da Hrvatska mora osloboditi proračunske kapacitete za veća ulaganja u djecu jer je 2021.g. primjerice izdvojila tek 0,3% BDP-a da financira dječji doplatak što je jedna od najnižih nažalost stopa u EU. Interventna mjera širenja doplatka na obitelji suočene s velikim režijskim troškovima također je korak u tom smjeru. Četvrto, dječji doplatak uistinu mora prepoznati sve obitelji koje su u posebnom riziku od siromaštva. I stoga bi trebalo prepoznati da su jednoroditeljske obitelji, a ne samo samohrani roditelji trebali imati uvećani dječji dohodak i to ne samo 15% već najmanje 50%. Podsjećamo da jednoroditeljske obitelji imaju povećanu stopu siromaštva od 25,9%. Isto tako djeci s teškoćama u razvoju dječji doplatak trebao bi se isplaćivati neovisno o dohodovnom cenzusu jer invaliditet ne smije biti vezan uz dohodovni cenzus. I peto, tražimo da se konačno umreže sustavi kojima se priznaju socijalne naknade i to da bi se ubrzao proces priznavanja i isplate naknada i kako bi se na taj način obuhvatio što veći broj korisnika i smanjio administrativni teret za radnike, djelatnike u sustavu. Primjerice, mi danas imamo situaciju da se dječji doplatak automatski ne priznaje i ne isplaćuje korisnicima zajamčene minimalne naknade, iako je naravno jasno da oni spadaju u cenzus i ne trebaju se ponovno prijavljivati. Zašto je to tako? Zato što jednu naknadu priznaje HZMO, a drugu centri za socijalnu skrb. Podsjećamo da je dječji doplatak važna socijalna mjera za smanjenje dječjeg siromaštva kao naravno i niz drugih mjera. I ponovno ćemo naglasiti što je potrebno u ovom Saboru da je stopa rizika siromaštva djece strašnih 21% Dakle gotovo svako 5. dijete živi u riziku od siromaštva. Dječji doplatak nije, naravno, jedina mjera, ali jest značajna mjera za smanjenje siromaštva i samo možemo sa žaljenjem konstatirati da sva poboljšanja koja smo predlagali s ove strane sabornice nisu prihvaćena u drugom čitanju, a sasvim sigurno su moguća i bila bi na dobrobit sve naše djece. Zahvaljujem. 238, iznošenje neistina. Djeca koja primaju roditelji zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na dječji doplatak. Drugo, licemjerni ste, zalažete se za demografske mjere, jedinu demografsku mjeru koju ste imali u gradu Zagrebu vi ste ukinuli. I treće, govorite o aferama Andreja Plenkovića, HDZ svoje afere rješava, a vi svoje gurate pod tepih, trčite za pomoć tom istom Andreju Plenkoviću, bukvalno, počistite smeće ispred svog praga. razmatra .../nerazumljivo/... problem istine, to za vjernike je Biblija, a, i znanost, a za one koji ne vjeruju je znanost. rečeno, ne znanost, nego filozofija. Ni znanost ne govori o istini, govori o činjenicama, pa zato vam dajem Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. 238, iznošenje netočnih činjenica i time vrijeđanje zdravog razuma i elementarne građanske pristojnosti. Gđo Murganić, vi ste u vašem programu HDZ-a imali mjeru roditelj-odgojitelj, 2016. Tu mjeru ste isto tako u amandmanima, evo sada zadnji put na proračun, imali od kolege iz Suverenista. Vi ju niste proveli,

Zdravim razumom se također, bavi filozofija, pogotovo Kant, a ovaj, bonton se bavi, ovaj dobrim ponašanjem ili kako ste vi rekli pa zato vam dajem opomenu. I sad

Žalosno je da ste štedili na djeci da bi se hvalili da gradite vrtiće koje su vam projekti ste ih naslijedili, a financirani su iz Vlade, dakle to nije istina. Što se tiče elementarne pristojnosti, upravo vi zajedno sa svojim kolegicama gore ste uveli jednu novu nekulturu vrijeđanja i mržnje u ovom Saboru u

Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. 238, vrijeđanje i omalovažavanje. Niste proveli mjeru koju ste obećali 2016., a smeće koje ste spominjali ste nam donijeli vi vašim nečinjenjem od 2005. g. zajedno sa vašim prijateljem Milanom Bandićem kojeg sada hvali, eto, baš Aleksandar Vučić. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Povreda Poslovnika bez posebnih objašnjenja, bila je replika. Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, kad se sjetimo one slike na smeću, zabijanja zastave, na tome ste dobili izbore i rekli ste da ćete to riješiti odmah po dolasku na vlast. Znali ste što vas čeka, znali ste što vas, lagali ste hrvatski narod. Lagali ste Zagrepčane i na tome Zagrepčani zaslužuju da im se ispričate zbog ovoga što sad radite. rekli su mi da je, rekli su mi da je rasprava mirna. Što ste mene čekali?

I sada ja zaključujem raspravu i ovaj, ritualno glasat ćemo kada se steknu uvjeti.